Уважаеми колеги, моля да заемете местата си.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За днес пленарното заседание ще започне с две фиксирани точки, доколкото си спомням – Закона за здравето и Закона за ДДС. Затова предлагам след точката за ВСС

Господин Свиленски, ще искате ли процедура в тази връзка? Добре, колеги, подлагам на гласуване направеното от господин Любомир Каримански предложение, а именно точка 11 от седмичната Програма да стане точка 8.

Постъпили са доклади от Комисията по здравеопазване, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Кой ще ни представи на Доклада на Комисията по здравеопазване? Доцент Тонев, имате думата, заповядайте.

приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за здравето, № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов Петров и група народни представители на 11 май 2022 г.“

и група народни представители на 11 май 2022 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването доктор Петър Грибнев, заместник-министърът на труда и социалната политика господин Лазар Лазаров, управителят на Националната здравноосигурителна каса професор доктор Петко Салчев, началникът на отдел „Осигурително законодателство“ в Националния осигурителен институт госпожа Катя Петрова, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и неправителствени организации. В изпълнение на чл. 72, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по здравеопазването, преди да обсъди Законопроекта по същество, извърши проверка и установи, че той отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на ПОДНС. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доцент доктор Силви Кирилов, който информира народните представители, че с предлаганите нормативни промени се цели запълване на съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето и съответстващите й такива в Кодекса на труда и в Кодекса за социалното осигуряване по отношение на временната неработоспособност за гледане на здраво дете. Съгласно § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето „Временна неработоспособност“ е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: остро, подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; на лежащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението. Легалното определение за детско заведение е дадено в § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 2 от 20 януари 2021 г., издадена от министъра на земеделието, храните и горите, в което са включени детските ясли, детските градини, обединените детски заведения и други, които се посещават от деца до 7-годишна възраст. Доцент Кирилов уточни, че в това определение не са включени училищата, което означава, че при карантина в училището или в съответния клас здравото дете се връща от училище вкъщи, но родителите на деца от 6- до 12-годишна възраст в тези случаи нямат право на отпуск за временна неработоспособност поради законодателна празнота в Закона за здравето, съответно в Кодекса на труда и в Кодекса за социалното осигуряване. Във връзка с това ученикът до 12-годишна възраст остава без надзор и грижа, което е нарушение на чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето и съгласно чл. 45 от същия закон родителят, настойникът или лицето, което полага грижи за това дете, подлежи на санкция – глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. или по-тежко административно наказание. Предвид изложеното със Законопроекта за изменение на Закона за здравето се предлага в определението за временна неработоспособност в § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби думите „гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението“ да се заменят с „гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“, като се правят и съответните промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социалното осигуряване. В заключение доцент Кирилов поясни, че се е запознал със становищата на Министерството на финансите и на Националния осигурителен институт и между първо и второ гласуване на Законопроекта ще внесе писмено предложение, с което да се предвиди нормативните промени да влязат в сила от 1 януари 2023 г., за да бъдат осигурени необходимите средства в съответствие с процедурите

Съюза за стопанска инициатива и от Национална мрежа за децата. В изпълнение на чл. 73, ал. 2 и 3 от ПОДНС в Комисията по здравеопазването са постъпили становища от Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, както и писмените становища, постъпили в Националния съвет за тристранно сътрудничество. На основание чл. 73, ал. 10 от ПОДНС на заседанието се проведе публично обсъждане с участието на представители на съсловните, синдикалните и неправителствените организации, които са предоставили писмени становища по Законопроекта за изменение на Закона за здравето. Българският лекарски съюз, Българската асоциация на помощник-фармацевтите, Българската асоциация на зъботехниците, Българската стопанска камара, Съюзът за стопанска инициатива и Национална мрежа за децата подкрепят предлаганите нормативни промени. В част от становищата се съдържат конкретни предложения, които са извън обхвата на разглеждания законопроект. Доктор Петър Грибнев информира народните представители, че Министерството на здравеопазването подкрепя разглеждания законопроект, тъй като по този начин се обезпечава и гарантира възможността родителите и други отговорни за дете до 12-годишна възраст лица да полагат грижи за него, в случаите на карантина на детското заведение или на училището, като по този начин не се допуска риск за физическото, психическото и нравственото развитие на детето. Заместник-министър Лазар Лазаров поясни, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя изцяло предлаганите нормативни промени без забележки и подчерта, че те са систематизирани в съответствие с действащото законодателство в тази област. Той допълни, че в Закона за здравето е уредено първо издаването на болничен лист, в Кодекса на труда, че лицата, на които вече е издаден болничен лист, имат право на отпуск поради временна нетрудоспособност, а в Кодекса за социално осигуряване се определя размерът на обезщетението за този отпуск поради временна нетрудоспособност. В становището на Министерството на финансите и на Националния осигурителен институт се посочва, че предложеното влизане в сила на закона не съответства на чл. 19 от Закона за публичните финанси, съгласно който разпоредбите на нормативни актове, които предвиждат увеличаване на разходите, намаляване на приходите и/или поемане

В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха подкрепа за разглеждания законопроект и поставиха конкретни въпроси във връзка с финансовата обосновка и осигуряването на необходимите средства предвид предложеното влизане в сила на закона от 1 юли 2022 г. Беше отбелязано, че между първо и второ гласуване текстовете на някои от предлаганите разпоредби следва да бъдат преразгледани, за да се избегнат пропуски или двусмислено тълкуване на нормативната уредба. Във връзка с представените становища вносителите на Законопроекта изразиха готовност при необходимост да се внесат съответните предложения за изменение и/или допълнение на предлаганите разпоредби, за да се постигнат в максимална степен целите, заложени в мотивите към Законопроекта.

на 11 май 2022 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое заседание, проведено на 8 юли 2022 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение на Закона за здравето, № 47-254-01-50. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика Лазар Лазаров – заместник-министър; от Министерството на здравеопазването – доктор Цветолюба Генкова, началник-отдел в дирекция „Лечебни дейности“. Законопроектът беше представен от народния представител Силви Кирилов. Според вносителя целта на предложения законопроект е да запълни съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето и съответстващи такива в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, съгласно § 1, т. 34 от Закона за здравето „Временна неработоспособност“ е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: остро, подостро подостро или обострено хронично общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; на лежащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението. С предлаганите промени се допълва за временна неработоспособност в Закона за здравето като се правят съответните промени в Кодекса на труда и в Кодекса на социалното осигуряване. Предвижда се да обхваща случаите, в които осигурено лице трябва да се грижи за здраво дете до 12-годишна възраст върнато от училище поради карантина на училището или на отделен клас. Към законопроекта е приложена приложена и предварителна оценка на въздействието. При приемането му ще са необходими допълнителни финансови средства от държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване. Министерството на труда и социалната политика подкрепя Законопроекта. Министерството на здравеопазването изразява подкрепа към Законопроекта. Министерството на финансите не подкрепя предложения законопроект, промените, които се предлагат са преди всичко въпрос на законодателна целесъобразност, но следва да се има предвид, че води до допълнителни финансови ангажименти по бюджета на държавното обществено осигуряване. Националният осигурителен институт изразява принципна подкрепа за внесения законопроект при спазване изискванията на чл. 19 от Закона за публичните финанси и след осигуряване на необходимото финансиране. По актюерски разчети допълнителният разход от бюджета на държавното обществено осигуряване за парични обезщетения в предложената промяна възлиза на 12,8 млн. лв. за 2022 година. Средствата не са заложени в Закона за бюджета. На заседание, проведено на 30 май 2022 г., Националният съвет за тристранно сътрудничество не постига единодушна подкрепа относно Законопроекта. Българският лекарски съюз подкрепя подкрепя Законопроекта. Българската асоциация на зъботехниците посочва, че запълването на съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето и съответстващите ѝ такива в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване е навременно и удачно. Предлагат и конкретни допълнения към Законопроекта. Националната мрежа за децата приветства предложените промени в Закона за здравето и съответно в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за здравето, № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов и група народни представители на 11

На извънредно заседание, проведено на 12 юли 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект, който беше представен от народния представител Силви Кирилов. С предложените промени се цели да се запълни съществуваща законодателна празнота в Закона за здравето, като се допълни определението за временна неработоспособност в § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби, като в обхвата му бъде включено гледането на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето. В действащото определение за временна неработоспособност не са включени училищата, тъй като в легалното определение на детско заведение училищата са изключени. Следователно при карантина в училището или в съответния клас здравото здравото дете се връща от училище вкъщи, но родителите на деца до 12-годишна възраст нямат право на отпуск поради временна неработоспособност в тези случаи. По този начин ученикът до 12-годишна възраст остава без надзор и грижа, което е в нарушение на чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, съгласно който родителите, настойниците или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. Освен това съгласно чл. 45 от Закона за закрила на детето родителят, настойникът или лицето, което полага грижи за детето, подлежи на санкция – глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. или по-тежко административно наказание. В заключение с предлаганите изменения в Закона за здравето, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се премахва съществуваща законова празнота и противоречия между разпоредбите в българското законодателство.

Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за здравето, № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов Петров и група народни представители на 11 май 2022 г.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Каримански. Господин Ченчев, заповядайте – имате думата да ни запознаете с Доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател! „На редовно заседание, проведено на 2 юни 2022 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за здравето, № 47-254-01-50, внесен от Силви Кирилов и група народни представители на 11 май 2022 г. На заседанието присъства доктор Светолюба Генкова – началник отдел в Дирекция „Лечебни дейности“ към Министерството на здравеопазването. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Силви Кирилов, който посочи, че целите на този законопроект са да запълнят съществуващата законодателна празнота в Закона за здравето и съответстващите такива в Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване, както и да приведе в съответствие норми от различни закони, които трябва да си кореспондират с § 1, т. 34 от Закона за здравето „временна неработоспособност“, в частта „гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението“. Вносителят поясни, че в легалното определение за „детско заведение“ не е включено „училището“ като такова. В същото време в Закона за закрила на детето родителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното развитие. Поради законодателна празнота в Закона за здравето, която съответно е пренесена в Кодекса на труда и в Кодекса за социалното осигуряване при наложена карантина в училището или в съответния клас, здравото дете се връща от училище вкъщи, но родителите на деца до 12-годишна възраст в тези случаи нямат право на отпуск поради временна неработоспособност. Това от своя страна води до неспазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето, за което е предвидена наказателна разпоредба и санкции. С тези мотиви вносителите предлагат в Закона за здравето легалното определение за временна неработоспособност в § 1, т. 34 да се допълни с думите „гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“, като се направят и съответните промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социалното осигуряване с възможност родителите да ползват отпуск при временна неработоспособност и да получават съответното парично обезщетение. Вносителите предлагат промяната да влезе в сила от 1 юли 2022 г., във връзка с необходимостта от осигуряване на съответните средства за изплащане на парични обезщетения от ДОО за временна нетрудоспособност, когато полагат грижи за деца до 12 годишна възраст. На Комисията са предоставени становищата на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Националната мрежа на децата, Българската стопанска камара, Българския лекарски съюз, Съюза на стопански инициативи и Българската асоциация на зъботехниците. Всички становища подкрепят безапелационно предложените промени, с изключение на становището на Министерството на финансите и донякъде това на Националния осигурителен институт. Аргументите за подкрепа предложените промени в Закона за здравето, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, от една страна, обезпечават и гарантират възможността родителите и другите отговорни лица за дете до 12-годишна възраст да полагат грижи за него в случаите на карантина на детското заведение или на училището, като по този начин не се допуска риск за развитието на детето, и от друга страна се постига съответствие на горепосочените закони с разпоредбите на Закона за закрила на детето. Министерството на финансите не подкрепя Законопроекта с аргумента, че липсват финансови оценки и разчети за допълнително необходимите средства, както и че предложените промени ще доведат до разходи за държавния бюджет и бюджета на НОИ приблизително 12 – 13 млн. лв. до края на 2022 г., които не са осигурени. дискусията взеха участие народните представители Иван Ченчев, Петър Куленски и Деан Петков. Всички участници изразиха подкрепа за предложените изменения, но подчертаха, че вносителите трябва да се съобразят със Закона за публичните финанси, съгласно който разпоредбите, които предвиждат увеличаване на разходите през годината, не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от следващата бюджетна година. Вносителят, от своя страна, се ангажира да внесе предложение между първо и второ четене, с което да отложи влизането в сила на разпоредбата за следващата бюджетна година.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

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми доцент Кирилов, нашата парламентарна група ще подкрепи този законопроект, тъй като той касае наистина един проблем, който досега беше решаван много трудно и в зависимост от желанието на съответните лични лекари. Съществуваше някаква възможност в закона, но опирахме до субективния фактор. Какво обаче се случва днес и какво се случва изобщо в страната, касаещо именно COVID-19 и предстоящата надигаща се ковид вълна? Странно и за първи път днес приемаме Закон за здравето, без тук, в тази част на залата, да присъства министърът на здравеопазването, без да сме гласували допуск на нито един представител на Министерството на здравеопазването, заместник-министър или някой от администрацията, който да е в залата и при необходимост да даде становище по този законопроект. Представяте ли си, приемаме изменение на Закона за здравето, без да има представители на Министерството на здравеопазването! Такова чудо до момента в тази зала не се е случвало. Не знам дали някой е на почивка, ваканция, отпуска и така нататък, но такова чудо – да се приема Закона за здравето, без представител на Министерството на здравеопазването, тази зала не помни. Второ, каква беше спешността на този закон да се приеме, след като ние в Комисията по здравеопазване го приехме да започне да действа от 1 юли 2022 г., при условие че сега вносителите казвате, че ще се приеме изменение той да започне да действа от 1 януари 2023 г.? Да, изменението е наложително, защото този законопроект противоречи на Закона за публичните финанси. Ясно и точно е казано там, че когато е приет Законът за държавния бюджет и са необходими корекции в него, налагащи плащането по приети нови законопроекти, трябва да бъде съобразен срокът с приемането или на следващия закон, или на следващата бюджетна година. Разбира се, ние, както е тръгнало, ще се налага да правим нова актуализация на държавния бюджет, тъй като това правителство ни изправя пред нови и нови рискове и всяко тримесечие правим актуализация на държавния бюджет, така че този закон може да влезе да действа и от по-рано. По отношение на новата ковид вълна. Уважаеми колеги, странно, но в края на месец декември миналата година, на 23 декември, министър-председателят Кирил Петков представи в Гранитната зала един ковид план. Този ковид план беше представен като най-добрия ковид план до момента измислен. Този ковид план се основаваше на броя на интензивните реанимационни легла в страната. Какво наблюдаваме в медиите? В медиите наблюдаваме обикаляне на линейки, които търсят места за деца, и обаждане на здравния министър, който да намери болнично легло на съответното дете. Това е резултат от приетия перфектен план. По отношение на общопрактикуващите лекари. Каква е ситуацията с общопрактикуващите лекари в момента? Броят на ковид се увеличава, болните се увеличават. Личните лекари нямат право да извършват никаква диагностична дейност, свързана с COVID-19. Личните лекари нямат право да правят и да назначават най-малко антигенни тестове. В резултат на това Министерството на здравеопазването се събужда и на 12 юли внася един Проект на наредба за публично обсъждане. В този проект на наредба се изменя пакетът здравни дейности, който се финансира от и там се добавя възможността личните лекари да назначават изследване за антигенен тест. Забележете, публичното обсъждане на тази наредба ще свърши на 11 август. По прогноза на хора, които се занимават с управление на COVID-19, тогава вече ще сме в разгара на ковид вълната. Законът за административните актове позволява този срок да бъде съкратен на 14 дни. Законът дори позволява да се приеме такава наредба и без обществено обсъждане тогава, когато има форсмажорни обстоятелства. Каква е тази управленска мимикрия от Министерството на здравеопазването, което уж управлява ковид пандемията, а не дава възможност на общопрактикуващите лекари да извършват диагностична дейност, за да могат да спрат разпространението на COVID-19 и да карантинират всички онези, които имат нужда от изолация или от карантина като контактни лица. контактни лица. По отношение на съответния план, за който говорихме. Този план беше съобщен на 23 декември. На 23 декември министър-председателят каза: поставяме си цели, които да бъдат следните: за един месец – месец януари, ние да ваксинираме 300 хил. души. На тези 300 хил. души ще бъде платено. Бяха развити едни програми за плащане по 70 лв. бонуси и така нататък.

този план за ваксинацията беше категорично провален. България в момента подарява ваксини. Уважаеми колеги, свързано с надигащата се ковид вълна – поздравления и за проведената информационна кампания, мотивираща българските граждани да се ваксинират. Такава липсва! Това е отново един провал. Именно заради това искам да Ви кажа, че този закон в момента, след като ще важи от 2023 г., не е спешният закон в страната. Не е това, което трябва да се свърши – това, което трябва да се свърши в Министерството на здравеопазването, а Министерството на здравеопазването липсва! Благодаря Ви много. Успех!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

Това в никакъв случай не означава, че нямаме бележки по предложените текстове, особено по избрания подход за разписване на законодателството, което според нас противоречи на Закона за нормативните актове и указа за неговото предлагане. Защото това, което се предлага в момента – в Допълнителна разпоредба се променя Кодексът за социално осигуряване! С Допълнителна разпоредба в Закона за здравето се променят както Кодексът на труда, така и Кодексът за социално осигуряване, което според Закона за нормативните актове е пълен абсурд. Защо казвам това? Защото Кодексът на труда и Кодексът за социално осигуряване са закони, които дават права! Докато Допълнителната разпоредба дава обяснение на понятието „временна неработоспособност“. Това, което в момента се предлага, е да се допълни легалната дефиниция за „временна неработоспособност“ в Допълнителната разпоредба на Закона за здравето, § 1, т. 34. В мотивите на Законопроекта се твърди, че има колизия между отделните закони, която колизия се отнася по отношение на възрастта. Така например в Закона за закрила на детето, в чл. 2 е казано, че всяко физическо лице до навършване на 18 години е дете. На следващо място, в Закона за закрила на детето, в чл. 8 е казано, че родителите са задължени да осигуряват надзор върху поведението на детето до навършване на 12-годишна възраст. В Семейния кодекс е казано, че семейните функции по отношение на надзора върху малолетно дете са до възраст 14 години. Уважаеми дами и господа народни представители, няма никаква колизия в законодателството, тъй като тези възрасти са определени от гледна точка на целите, които се преследват със съответните текстове. Така че да твърдим, че има колизия по отношение на възрастта, според мен не е достатъчно коректно. На следващо място, това, което в момента се предлага, е как да разпишем текстове, които да дадат право на отпуск, съответно парично обезщетение. Отпускът се регламентира в Кодекса на труда, а паричното обезщетение респективно за временна неработоспособност – в Кодекса за социално осигуряване. Забележете, по сега действащите нормативни актове карантината е в продължение на седем дни, като от тези седем дни двата дни са почивни. От останалите пет дни първите три ги плаща работодателят. Някой дава ли си сметка за това? А в следващите два дни от оставащите пет 60% са за сметка на работодателя. Ние твърдим, че натоварваме Националния осигурителен институт за шест месеца 12 милиона 800 хиляди по условни допускания, защото е много трудно да се направи тази сметка, което означава, че Националният осигурителен институт е изчислил тези 13 милиона допълнително за шест месеца, а това, което е за сметка на работодателя, никой не може да каже колко е. колко е. Трябва да имаме предвид и още нещо. В Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане, в чл. 16б има текст, който не е отменен и който е действащ: по време на извънредна епидемична обстановка лицата, които имат деца, върнати от училище заради карантина, имат право на еднократна целева помощ, но това се отнася само по време на карантина. Сега, големият въпрос е: дали този законопроект решава въпроса с карантина при COVID, или при всички инфекциозни заболявания по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето? Ако този член решава въпроса с COVID, това би било абсурдно – трябва да решава всички хипотези на всички инфекциозни заболявания. Това са важните неща, които трябва да бъдат отчетени според мен. На следващо място, На следващо място, уважаеми дами и господа народни представители, не е ясно защо не се покриват всички малолетни лица до 14-годишна възраст. Защо е избран сегментът до 12 години? Отговорът на този въпрос в мотивите е: защото в Закона Закона за закрила на детето, в чл. 8 е казано, че родителят упражнява надзорни функции на дете до 12-годишна възраст. Но това е мярка за закрила! Това не може да се отнесе към общия контекст. Когато става въпрос за мярка за закрила, тези 12 години са релевантни. Но когато става въпрос за карантина на дете до 14 години, не е ясно защо тези 14 години – тези деца не са обхванати. Затова смятам, че – макар и в кратък срок, може би е редно по този законопроект да има три дни за предложения между първо и второ четене – могат да се направят няколко предложения. Първото предложение е този закон да влезе в сила от 1 януари следващата година или ако има актуализация, малко по-рано – не знам как трябва да се случи това. Защото тези пари, за които говори Националният осигурителен институт, ги няма в бюджета на НОИ. На следващо място, трябва да се прецизира – дали определението за временна неработоспособност да бъде в Допълнителната разпоредба на Закона за здравето, или правната фигура на временната неработоспособност е решена в Кодекса на труда – чл. 162? Там се говори за временна неработоспособност и отпуска за такава неработоспособност. Така че с тези бележки смятам, че можем да подкрепим Законопроекта на първо четене, като между първо и второ четене се ангажираме да направим предложенията, за които стана въпрос преди малко.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Адемов, не е лесно за човек да представи законопроект, който трябва да бъде подложен на нашата експертиза. Аз съм съгласен с много от нещата, които казахте. Въпреки това ще Ви опонирам по две точки в полза на вносителите и специално на доцент Кирилов. Първото нещо, което Вие казахте в края на своето изказване, е казано в самия законопроект – да влезе в сила от 1 януари 2023 г. Това се коментира и в Здравната комисия – беше поставено като проблем там. Мисля, че даже Вие бяхте на заседанието на Здравната комисия тогава. По втория въпрос, който така релевантно поставихте – този въпрос, който не търпи особени коментари от чисто медицинска искам да Ви кажа, че в Закона за детето, както се нарича той във Федерална република Германия, за детска възраст се определя възрастта до 16 години, а не до 18. Така че тези въпроси с физиологията на детето са въпроси, които не са от компетенцията на тази зала. Те са много сложни, много трудно се преместват като възрастова граница. По-важното е другото.

която са преценили и неврофизиолози, и психолози, и педиатри, че възрастта, до която едно дете, било то под картина и във всякаква друга ситуация, не трябва да бъде оставено – Вие го наричате „без закрила“, аз го наричам – без контрол. Тоест излишно е сега да започнем да спорим дали трябва да имплантираме и възрастта от 12 до 14 години – това само ще натовари финансово Законопроекта

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, със Законопроекта искаме да дадем правна възможност, която не е задължително 100% да бъде използвана. Първо, ние не може да прогнозираме какъв ще бъде обемът и количеството на засегнатите случаи, защото ще има едно синусоидно протичане на тази инфекция – всяка следваща вълна ще бъде по-ниска и по-малко клинически проявена, но по-силно вирулентна. Това е един случай, но ние включваме – има доста различни и много други причинители, и други заболявания, които също протичат с карантина. Те засягат същата възрастова група от 6 до 12 години. Така че тази възможност остава. На второ място, от тази промяна няма българско семейство, което да не се засяга, без значение от социалния статус и общественото положение. Засяга майки,

практиката – дали с този закон се променят кодекси. Първо, знаем, че кодексът е кодифициран закон. Второ, не е първият случай в практиката на Народното събрание да се правят такива промени. Това е, което исках да допълня. Още нещо. Ние сме спазили определена логика – с това действие спестяваме процедура по промени в три закона.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

съвсем логично. Използвам правото си на реплика в един малко по-широк поглед и хващайки се за Вашето изказване, да кажа, че много от предложенията в тази зала винаги в дискусионен план могат да бъдат разглеждани в една или в друга посока, търсейки перфектното сечение и перфектния закон.

закон, макар и в неперфектна форма, но навреме приет и вложен в нашия правен мир, е много по-добър вариант, отколкото да изчистваме, изчистваме във времето, докато стигнем до така наречения перфектен закон, в който няма никакъв дебат.

Тръгвайки в тази посока, винаги ще има две мнения и това винаги ще остане като един нерешен проблем. От „Продължаваме Промяната“ подкрепяме и сме вносители на този закон, защото смятаме, че той решава един конкретен проблем, както спомена доцент Кирилов, с което всяко българско семейство, отглеждащо деца, се е сблъсквало, който дава възможност да се заличи за нас една несправедливост, а тя е била, че в тези две години на ковид криза се е налагало родителите, които не могат да оставят противозаконно своите деца без родителски родителски контрол вкъщи, да излизат в платен или в неплатен отпуск и това е била единствената законова форма те да бъдат изправни пред буквата на закона. Ние подкрепяме този законопроект. Имахме идея, ако можем да минем с две гласувания в едно заседание в залата. Разбира се, това може да стане, само ако няма предложения в дискусията.

Уважаеми проф. Михайлов, аз коментирам това, което е записано в Законопроекта. Там пише: „Влиза в сила от 1 юли.“ Това, че сме го коментирали в Комисията – да, това е така, аз не го отричам. Но когато разглеждаме Законопроекта на първо четене, коментираме това, което е записано. Това, първо. Второ, по отношение на дискусионния въпрос за възрастта на детето – 16 години, да, действително аз помня времето, в което в детски клиники, в детски клиники се приемаха до 16-годишна възраст, но аз знам, че има решение

по отношение на законодателната практика. Аз мисля, че може да има друг по-легитимен подход, примерно да се мине през Кодекса на труда – през Кодекса на труда, където е регламентирана правната фигура на временната неработоспособност – чл. 162. Там е казано какво е временна неработоспособност и какъв вид общ отпуск се полага точно за временната неработоспособност. Така че да минаваме сега през Допълнителна разпоредба и да променяме по-висшестоящи нормативни актове, каквито са кодексите, не смятам, че е най-добрият подход. А що се отнася до това да се получава такъв вид отпуск, аз не смятам, че този отпуск трябва да бъде безусловен. Защото един родител, който може да работи дистанционно от вкъщи, защо трябва да има право на такъв отпуск? Има ли отговор на този въпрос? Разбира се, че отговорът не е в посока на това, което е записано в текста на вносителите. На следващо място, по отношение на това дали този проект има някакви отношения към демографската криза, аз мисля, че този проект най-малко решава проблемите на демографската криза и катастрофа, както Вие я нарекохте. Защото демографските проблеми са във всяка една сфера. Това е хоризонтална политика, всички знаем. По отношение на това, което каза доц. Тонев, ние проведохме предварителен разговор с Вас по отношение на това, което казахте, но аз искам да кажа, че и в действащото законодателство,

че решават въпросите на демографската криза, че са най-добрите предложения, не смятам, че е най-коректното нещо, защото, пак повтарям, и в действащото законодателство има правна възможност тези хора да бъдат обезщетени по един официален начин. Тази гъвкавост на Правилника позволява това да се променя в зависимост от конкретните ситуации, защото, знаете, ситуацията с ковид и с острите заразни заболявания – понякога предлага изненади, които трябва да бъдат решени в бърз порядък. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, доктор Адемов. Професор Михайлов, заповядайте – имате думата за изказване.

и останалите колеги, като съавтори, сме внесли в Народното събрание, разбира се, че ние не го издигаме на пиедестал, че това е нещо фундаментално като промяна в Закона за здравето. Затова не смятаме, че е някаква особена дискусия, независимо от някои ракурси, които бяха поставени, следва да бъде правена. Той е в помощ на семействата, които имат деца, които са непълнолетни, а доц. Кирилов го каза съвсем ясно и това отговаря на въпроса, който беше поставен коректно в зала, че той е гъвкав, защото родителите могат да се възползват и да не се възползват от това право. право. Аз не виждам особен смисъл да губим времето на уважаемата зала и даже нямах намерение да се изказвам, ако тук внезапно не избликнаха в залата едни потпури, които съм длъжен, разбира се, да резонирам над тях и това е опитът отново да се ребрандира. Аз виждам вече тук и така акцентирано поведение. Спомням си, че тук имаше народен представител, който се появи със защитен костюм и маска. Сега отново виждаме такива акцентуации в много по-мека форма, разбира се, но очаквам те да се агравират в следващите седмици. Искам да споделя на всички Вас, защото по този въпрос сигурно ще имаме разговори, и то доста разпалени в кавички през следващите дни, че има много ясни критерии, има много ясно разписани инструкции на който иска да превръща отново в буре с барут темата „Ковид“, нека да ги прочете, нека да не създава обстановка на истерия, нека да не кълне Министерството на здравеопазването, че е изпуснало тази или онази наредба, че такива чудеса стават в негативен смисъл, каквито ние просто не можем да си представим в следващите дни, това действително са удари в празното пространство или както казва българския народ сполучливо „кьорфишеци“. Нека да се концентрираме тук в тази зала в момента върху Законопроекта, а останалото – какво ще се случи в следващите седмици и месеци, какво трябва да се прави, колко е изпуснало Министерството, това ще ще видим съвсем внимателно. Аз коректно съм прочел програмата – тя беше представена в началото на януари от Министерството на здравеопазването, тя беше доста добре композирана, имаше своите акценти, насочени към таргетните групи, и те съвпадат с инструкциите, които сега дава Световната здравна върху имунокомпрометираните пациенти и върху най-близкото тяхно обкръжение, както и върху служещи в сфери с висок индекс на контактност с населението. Приключвайки своето изказване, искам да пожелая: „Успех!“ Разбира се, че можем да се съобразим с идеята на доц. Тонев и ако няма някакви драматични предложения, които някой иска да да имплементира в Законопроекта в рамките на 3 дни или на колкото иска, можем да го приемем на две четения. Той ще бъде полезен действително и в сегашната обстановка.

Председател. Уважаеми господин Михайлов, уважаеми колеги! Както разбрахте, ние ще подкрепим предложения Законопроект. Но това, което нас ни притеснява, а Вие някак си го неглижирате в момента и малко отклонихте темата, е, че всъщност ако ни чакат избори, знаете каква паника беше създадена миналата година в началото – как всички районни, секционни избирателни комисии и всички членове на ЦИК трябва да бъдат ваксинирани с първа, с втора доза, и изведнъж сега виждаме, че няма никаква подготовка за тези неща. Оставаме с впечатлението, че наистина не се взимат адекватни мерки в момента за това, което предстои. За никого не е тайна, че подвариантът на Омикрон BA.5 e вече в България. Знаете, че за много от хората, които в момента са болни, се крият – има скрита заболеваемост, която пет или шест пъти повече от това, което се докладва всеки ден. Ние нямаме нищо против, но недейте да смятате, че

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Балтов, много неща са известни, но не са за тази зала да ги коментираме. Ако Ви интересуват конкретните данни, в момента вече данните на СЗО отиват на 555 милиона заразени, като се обърнем епидемиологично в айсберга на епидемиологичната крива, това Ви подсказва, че са заразени вече 5 милиарда, тоест почти цялото човечество е било в контакт с тази инфекция. Второто, което се каза и го повторихме в тази зала, когато тук се развяваха зелени сертификати мощно, е, че всеки следващ вариант – това го каза и Кирилов преди пет минути, е в пъти в пъти по-малко токсичен и с по-малка 50-процентова смъртност, както знаете, че наричаме подобен вид явление при отделните вирусни инфекции. Тоест, той се превърна, и това се каза също, в банална, стандартна респираторна инфекция. Това е истината. Като погледнете неговите проекти на смъртност, които в момента съвсем точно детерминирани в света – неговата смъртност не се различава от тази на вируса на грипа. Това още по-миналата година го представих. Не е черно. Никой не искаше да прочете тези данни тогава и да се съобрази с тях, а се създаваха множество настроения, които доста дерайлираха цялата обстановка в света. Затова мерки се предприемат. Вие днес чухте главният санитарен инспектор, че вече говореше за тези мерки, а да правим някакви чутовни мерки и да ставаме смешни в очите на нацията, аз донякъде подкрепям проф. Чорбанов – не го виждам тук, в залата, той вчера имаше подобно изказване, че не бива – в този смисъл го казвам, а не за да търся някакъв конфликт с Вас, не бива да се ребрандира по този много агресивен начин. Тази инфекция ще остане с нас, тя ще продължи да живее в човечеството, но далече вече по-добре позната, по-добре манипулируема. Виждате, че вече се създава нова ваксина – от 12 до 15 години, Pfizer в момента получава разрешение от FDA, има конкретни медикаменти за лечението на тази инфекция.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

Въпреки изказаните в дискусията различни варианти за третиране на този законопроект, между първо и второ гласуване, аз ще се възползвам от правото си на народен представител да направя предложение, с което да апелирам още веднъж да минем този законопроект в едно заседание на първо и второ гласуване, като едната отправка, за която всички сме съгласни, e, че трябва да се промени, е датата на влизане в действие на този законопроект, която доцент Кирилов ще предложи в дискусията. Разбира се, имате право и на други обратни предложения и да оставим залата да реши. Ето защо на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение току-що приетият на първо гласуване Законопроект да бъде разгледан и подложен на второ гласуване в едно заседание. Благодаря Благодаря Ви, доцент Тонев. Доктор Адемов, във Вашето изказване имаше известна критика, но не направихте заявка, че ще правите предложение. Правилно ли съм Ви разбрал? Благодаря Ви за потвърждението. Колеги, обратно становище имаме ли? Няма. Поставям на гласуване направеното от доцент Тонев процедурно предложение Законопроектът да бъде разгледан на второ четене днес. Гласували

В § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби думите „върнато от детско заведение поради карантина в заведението“ се заменят с „до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището,

поради карантина в заведението или на детето“ се заменят с „до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“.

се заменят със „здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“. 2. В чл. 13а, т. 1, буква „а“ думите „здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето“ се заменят със „здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него,

гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето – до изтичането на срока на карантината.“

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! На основание чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

За процедура – професор Ангелов. Изчакайте, доцент Иванов, слушаме Ви, Професоре. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Вижте, ние не приемаме поздравителен адрес или нещо елементарно в тази зала, приемаме Закона за здравето. Това, с което разполагам аз, е докладът за първо четене, който е в Комисията по здравеопазване. Доклад за второ четене на този законопроект няма – има го министърът, съжалявам, дай боже да станете министър, доцент Тонев, има го само председателят на Комисията по здравеопазване, който го изчете от тази трибуна. Моля да дадете време, в което народните представители да разполагаме с разпечатан доклад за второ четене на Законопроекта за здравето. В противен случай не знаем нито какво приемаме, нито какви предложения и на базата на какво се правят тези предложения. Господин Председател, приемаме Закона за здра-ве-то да го повторя още веднъж! Независимо че тук няма от Министерството на здравеопазването – няма министър, няма заместник-министър, няма никой, не можем да имаме приет закон, без да имаме доклад по него нито на сайта, нито на имейли, никъде!

се изготвя доклад за второ четене, за да можем ние да гледаме какво пише, какви предложения се правят, как се правят. И аз също имам предложения, които ще направя.

Не е прецедент да приемем един законопроект и на второ четене в един ден, колеги, отлично го знаете.

Използвам възможността да Ви уведомя, че между първо и второ четене не бяха направени промени, тоест докладът за второ четене, за второ гледане отговаря като предложения и параграфи на доклада, който е качен на сайта от първо гледане в Комисията по здравеопазване. Мога да Ви предоставя моето хартиено копие да се запознаете с него, но то ще бъде изцяло

процедурата ми е следната. Това, което сте прочели в подготовката си за това заседание, като фактология отговаря изцяло на смисъла на доклад за второ гледане с изключение на една техническа промяна, която, отговаряйки на условията на Закона за публичните финанси, измества единствено датата за влизане в действие, така че да не налага промяна в

диспут по отношение на един законопроект, който казахме, че не представлява някаква фундаментална промяна в Закона за здравето, независимо от провикванията от трибуната, че тук трябва да бъде целият Министерски съвет, когато се приема този детайлен законопроект – нека да не правим скандал от всичко това. Имало е десетки пъти, когато на две четения в един и същи ден минаваме един законопроект,

няма разлика, има една техническа поправка, и от това сега започваме да правим скандал, за да затормозим целия дневен ред, който ни следва. След това имаме още прекалено много точки. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, професор Михайлов. Вие сте напълно прав. Доцент Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги Аз нямах намерение да взимам отношение, но при първото гласуване, ако всички внимателно сте се запознали с Доклада, се вижда, че той трябваше да влезе в сила от юли месец. Тук обаче никой от преждеговорещите не зададе един основен въпрос: когато един законопроект влиза по средата на годината как и по какъв начин той е обезпечен финансово? Тъй като до момента никой, България“), ако обичате, професор Михайлов – с най-голямо уважение, аз не Ви подвиквах, така че нека да се уважаваме! Искам да продължа моето изказване. Този законопроект – законопроектът, който ние в момента разглеждаме, нямаше никаква обоснована финансова рамка. Никой тук от присъстващите не повдигна този въпрос и изведнъж ние приемаме Законопроекта и правим редакционна промяна – много Ви моля, обърнете внимание на това! Когато е писан този законопроект, не е мислено за финансовата рамка, тоест най-важното. Това е най-важното! И в един момент приемаме Законопроекта, като философия на първо четене, защото на първо четене закон се приема по философия. Ние казваме окей, приехме го закона, но тук от тази трибуна, господин Председател, бяха изказани съображения и предложения. След приемането уважаемият доцент Тонев излиза и казва: ние имаме промяна, искаме да променим датата на влизане, тъй като не е мислено за финансовото обезпечаване. Така че, господин Председател, обръщам се към Вас, ако ние искаме да приемем в едно заседание на две четения този законопроект, моля да спазим процедурите, които изисква нашият Правилник, който ние сме приели тук всички.

се направи необходимата комисия, тогава да се изготви доклад и да бъде вкаран този доклад в залата. В противен случай, когато имаме такива дебати, господин Председател, нямаме съгласие. Обикновено аз съм съгласен с Вас, че ние сме приемали законопроекти в едно заседание на две четения, но когато имаме пълно единодушие, няма предложения, няма дори редакционни поправки. Така че Ви моля, нека да спазваме Правилника, за да може едно предложение като философия, което е добре да бъде изготвено и прието по необходимия начин със съответната финансова рамка. Аз бих задал въпрос: къде и по какъв начин Финансовото министерство е дало становище по въпроса? Имаме ли становище? С какви пари ще бъде обезпечено? Защото, пак казвам, всичко това е прекрасно, но, както знаете, примерно, родителите, които останат вкъщи по един или друг начин трябва да получат съответното възнаграждение. Доктор Адемов, много точно се изказа съответно по какъв начин и как би могло това да се осъществи. Благодаря Ви и смятам, че за да се запази добрият тон, господин Председател, мисля, че не бива да създаваме напрежение, и предлагам Законопроектът да мине, както си е по ред – да се намали примерно времето за разглеждане на минималния срок и съответно всичко да бъде, както трябва, за да имаме един консенсус, едно разбирателство и няма нужда да се създава напрежение, конфликти, реплики и така нататък. Благодаря Ви, за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ Господин Свиленски – за реплика. Заповядайте. Господин Лачовски, приличаше ли Ви на процедура това? Това беше изказване и съответно ще има реплики към това изказване. (Шум и реплики.) Трябваше да Ви отнема думата, доцент Иванов, ако беше процедура. Заповядайте за реплика, господин Свиленски. Аз мисля, че това изказване трябваше да го направите на първо четене. Вече сме в процедура на гледане на второ четене, приета... (Шум процедурно гласуване за гледане на Закона на второ четене в едно заседание, тоест абсолютно безпредметно е това, което предложихте в този момент, ако го бяхте направили преди половин час, щеше да бъде резонно. Законът беше приет с 216 гласа за и 1 против Двеста и шестнадесет гласа за. Ако извадите законопроектите в 30-годишната история на Народното събрание, може би са 10 или 20 такива, приети с такова мнозинство. Тоест волята на народните представители е ясна, забележката, направена, мисля че от господин Адемов, е отчетена и няма абсолютно никаква причина, освен ако не искате да губите времето на Народното събрание с почивки, с писане на нови доклади. Докладът е същият и 16 пъти да го препише Здравната комисия, той ще е един и същ, няма да бъде различен, защото Народното събрание прие с 216 гласа за този доклад, а не по-различен. Така че, ако някой не е разбрал за какво става въпрос, моля да се запознае с Доклада на първо четене, той ще е такъв и на второ, той ще е такъв и на трето, и на четвърто, ако се наложи. Той няма да бъде променен и предлагам наистина да преминем към обсъждане на Законопроекта, ако има предложения,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми доцент Иванов! Искам да внеса някои да внеса някои уточнения. Първо, по глагола, че не е мислено – мислено е, и то доста. Не само, но сме предприели и други действия, като консултация на Законопроекта със Социалното министерство, с НОИ, с Министерството на финансите, от които получихме становище за една цифра 12,8 милиона, която в моето експозе казах, че имам резерви към тази цифра, защо? Първо, защото това е една правна възможност, която не е задължително да бъде използвана от семействата. Тук се дадоха примери за работа от вкъщи, други имат други възможности, но ние даваме тази правна възможност на голяма част от българските семейства да се възползват, да има вкъщи спокойствие и сигурност при една такава ситуация, че те имат възможност да гледат детето и да получат финансов ресурс като обезщетение за временна нетрудоспособност.

Благодаря, господин Председател. Моята реплика е, че всъщност това, което предложи доцент Силви Кирилов да влезе в сила от 1 януари 2023 г., аз лично пък имам предложение и смятам, че то е много по-адекватно това да влезе в сила от 15 септември, защото тогава започва учебната година. След като ние сме предвидили 12,5 милиона от 1 юли, защо това не може да влезе в сила примерно от 15 септември? Каква е логиката да го оставяме тогава за 1 януари, след като ще започне учебната година от 15 септември, а и знаем, че в момента предстои точно вълна?

уважаеми колеги! Благодаря за репликите, които ми направихте. Господин Свиленски, пак казвам, че философията на Закона, както виждате, беше приета абсолютно и мисля, че тук сме на едно мнение, но Вие самият цитирахте моите предложения и затова аз излязох тук от тази трибуна с процедура – сам цитирахте мен и моите две предложения. Тоест едното беше за изготвяне на доклад, а второто беше да се даде минимален срок от три дни. Обръщам се към Вас: това беше процедура и Вие сам ме цитирахте, че аз съм направил предложения. Това е към Вас, господин Свиленски. Към моя колега доцент Силви Кирилов. Господин Кирилов, Вие прекрасно обяснихте, но за консултациите, които Вие сте провели относно Вашия Законопроект, аз бих искал да кажа, че те по никакъв начин не са отразени и не бяха отразени в актуализацията на бюджета за тази година. мислили действително, ако сте искали да влезе от датата, спомняте си, че няма и 10 дни, откакто актуализирахме бюджета до края на годината, тоест виждате, че когато се бърза за един законопроект, някои неща се пропускат. Затова аз пак апелирам към Вас, че действително, когато приемаме един законопроект, трябва да бъде и финансово подплатен, защото само един законопроект, добре звучащ в обществото без финансова аргументировка и без покритие, този законопроект няма стойност. А що се отнася до репликата, която уважаваният от мен господин професор Балтов направи, смятам, че до голяма степен има резон. Професор Балтов, Вие също тук не може да отговорите за това, че примерно, ако това предложение влезе в сила от 15 септември, как всъщност ще бъде отново обезпечено. Мисля, че всички тук сме за този добър законопроект, но липсва именно финансовата рамка, която няма покритие. Тук единственият ход, който в момента импровизирам, е това, че ако се намерят пари, то тук има един специалист по социалната политика - доктор Адемов, който би намерил някаква форма на финансиране от Социалното министерство да бъде финансирана тази програма, но това, пак казвам, е една импровизация, която не е залегнала в бюджета и финансовата рамка.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, процедурата ми е свързана с предложенията, които току-що бяха направени от колеги от моята парламентарна група. Искам да обърна внимание на текстовете в Правилника по отношение на законодателния процес. Да, Народното събрание може да реши един законопроект да се разгледа на две четения в едно и също заседание и тази процедура многократно е ползвана в рамките на обсъждане на най-различни законопроекти, предимно ратификации. Народното събрание, когато обсъжда законопроект, свързан с изменение на кодекси, с този закон се изменят Кодексът за социално осигуряване и Кодексът на труда, които са по-висок ранг нормативни актове от Закона. Знаете, че има изискване да се получат и становища от Тристранния съвет. Доколкото видях, такова становище е постъпило и в неговото заключение Тристранният съвет твърди, твърди, че този законопроект не е получил еднозначна подкрепа от социалните партньори. Това не бива да се подминава с лека ръка, още повече че в момента се правят различни редакционни промени, а в срока чувам, че моите колеги ще предложат и редакционна промяна по отношение възрастта на непълнолетните, тоест родителите на непълнолетни, които могат да се ползват от такава възможност. И при все че този закон не е финансово осигурен и поради факта на последното изречение от Вашия законопроект, на мотивите, се предлага Законът да влезе в сила предвид необходимостта за осигуряване на средствата при предстоящата актуализация на бюджета – държавният и съответно този за ДОО. Тази актуализация не осигури финансови средства

водени от разбирането, че може да се нарушава Правилникът, господин Иванов, и да се подлагат на трето гласуване в тази пленарна зала множество текстове или множество

и да дадете поне минимален срок за обсъждане на този закон, още повече, че той влиза в сила от 1 януари. Тоест нищо не налага в следващите два или три часа да водим подобни спорове. Благодаря Ви за тази процедура. Господин Христо Гаджев също за процедура. Имате думата. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, дотук стигнахме поради простата причина, че не трябваше въобще да поставяте на гласуване възможността да се разгледа точката и на второ гласуване в в това заседание, особено при положение че имаше в няколко от изказванията, че ще се правят промени в текстовете. Включително първото изказване вече при второ гласуване беше за поправка в текстовете. Правилото винаги е било, когато се поставя нещо на две гласувания или законопроект основно за ратификации, е да няма изменения в текстовете, а не да се правят редакционни, дори и тук ще се спра на това какво представляват редакционните поправки. Редакционни поправки или правно-технически, които са разрешени да се правят в залата, без да са минали през комисията, са основно за текстове. Сега,

Каква редакционна промяна е отлагане на законопроект с шест месеца?! Това не е редакционна, това е фундаментална и както виждате, дебатът вече върви по това. Не трябваше въобще да го допускате. Тоест, или не трябва да се приемат никакви редакционни промени, тоест текстът да бъде гласуван така, както е внесен, параграф по параграф и да се запази срокът 1 юли, или трябва да го върнете поне на Комисията, за да минат предложенията, защото по тази логика, ако приемете отлагането с шест месеца за редакционно предложение, то аз мога да направя редакционно предложение цифрата „12“ да се замени с „18“. Пак е редакционно предложение, но по този начин се променя изцяло философията на Закона, но по Вашата логика също е редакционно предложение. Така че, господин Председател, или върнете Законопроекта, или обявете почивка, за да може да мине някаква Комисия по здравеопазване,

Благодаря Ви, господин Гаджев. Уважаеми колеги, да взема и аз своите две минути в отговор на тези няколко процедури, които вече бяха направени. Колеги от ГЕРБ-СДС, отлично знаете, че в момента не нарушаваме Правилника. Единственото, което се случва, е да губим времето на Народното събрание с излишни процедури. (Шум и реплики.) Напротив, точно това се случва. Защо? Защо? Защото единствената, някаква потенциална заявка за редакционни предложения беше направена от доктор Адемов. Изрично потвърди, че че той няма да прави такива, че не желае и че изказването му не е било в този смисъл. Аз го попитах изрично и той потвърди. Записано е в протокола. След като няма направени заявки за правене (шум и реплики) на промени между първо и второ четене,

Не. Беше поставено на гласуване, съответно залата реши да мине на две четения. От тук нататък ние сме вече на второ гласуване

Вие дори и в обяснението сега, което дадохте на колегите, които Ви направиха процедура по начина на водене, се объркахте според мен. Редакционна поправка наистина не може да касае влизането на срока и неговото действие, тоест влизането му в сила. Наистина, господин Кирилов, както разбираме, прави редакционно предложение, но то по своето същество не е редакционно, то сериозно касае влизането в сила на този законопроект. Така че дори и самата заявка, че се гледа на две четения, което допуснахте да се гласува в залата, е било неправилно от Ваша страна. Ако продължаваме спора, може да отнеме повече време. Ние Ви казваме – и направените предложения на първо четене, имаше колеги от двете страни на залата, които казаха, че ще направят предложения между първо и второ четене. Можеше да оставим по-кратък срок. Мисля, че залата щеше да се обедини около това – за три дни другата седмица този законопроект щеше да бъде приет. Колегата Гаджев даже каза, че една такава промяна може да е, ако направите от трибуната от 12 на 18 години, аз, ако направя такава – срокът за децата да е 14 години, тоест за всички малолетни деца, това пак се счита според Вас за редакционна промяна, а тя не е такава. Още повече, господин Председател, между първо и второ четене, щом има предложения, включително и редакционно, както казвате Вие, но ние явно имаме различия по тази тема, ние не смятаме, че влизането в сила е толкова несъществено като редакционна поправка, а е сериозно изменение на Закона. Мисля, че няма колеги от Министерството на здравеопазването или от Социалното министерство, а този законопроект касае и двата закона. Предлагам Вие, като водещ на заседанието, да позволите на залата да приеме срок, между първо и второ четене, за три дни на предложения, мисля, че ще прекратим този дебат

Това беше вече гласувано. Тук тихите молби да се направи трето гласуване не могат да бъдат, естествено, допуснати и това го знае този, който ги предложи тук току-що, преди малко. Да говорим за фундаменталност на редакционна промяна можем колкото си искаме. Човек може да тълкува едно явление както си пожелае. Въпросът е

ИВАНОВ: Колеги, действително, да, това беше във формата на изказване. Следва да има реплики. Има ли реплики? Доцент Иванов, заповядайте за реплика. Напълно сте прав, трябва да минем първо репликите.

Уважаеми господин Председател, при цялото ми уважение към Вас, Вие одеве, когато аз направих процедура, написахте изказване. Приех това нещо. Сега тук беше записано на професор Михайлов изказване и процедурата веднага… Така не може. Предлагам просто да спазваме Правилника, моля Ви се.

на 12 години, имаше едно предложение и 14 години. Питам аз какво ще се промени, при положение че Законът ще влезе в сила от 1 януари 2023 г.? Много моля на този въпрос да ми отговорите. И нещо друго, аз питам: бюджетът понеже Вие твърдите и искате да влезе от 2023 г., аз примерно, на комисията, която ще се проведе, ще попитам Финансовото министерство какви пари ще бъдат заделени за Бюджет 2023 г.? С какво се променя и аз не мога да разбера защо се създава напрежение за един законопроект, който ще влезе в сила от следващата година. И тук сега правим някакви огромни дебати… Как да кажа, вървеше спокойно всичко, както би трябвало, така да се каже, диалогично и в един момент тук се получава този конфликт. Законът искате да влезе от 2023 г. Моля Ви, отговорете ми на този въпрос. Благодаря. Благодаря Ви, доцент Иванов. Други реплики има ли? Заповядайте, господин Събев. Уважаеми господин Председател, колеги! Професор Михайлов, Вие сте уважаван лекар от мен. Мисля, че във философията на този закон, който дебатираме днес, много ясно се видя, че има някакъв проблем той да мине на второ четене. Виждате, че в залата има и предложения между първо и второ четене, които са фундаментални. Предложения, които променят философията на Закона. Този вирус не е обикновено грипче, както някои твърдяха по време на разгара на тази ковид пандемия. Загинаха 40 000 човека от тази вирус. Децата не са защитени и боледуват по своя особен начин. Възрастни хора, които след боледуване от вируса промениха характерите си, влязоха в психологически проблеми. Не можем да отнемем възможността деца до 12 години, аз бих казал 14 години – да, това е моето предложение между първо и второ четене. Защо не даваме възможност децата до 14 години да получават тази закрила от държавата, а ние трябва в едно четене, в един ден да претупаме този закон? Има много по-важни закони, които трябва да ги дебатираме, 22 ли бяха, 27 ли, вече не си спомням. Защо трябва един закон, който ще влезе в сила от 1 август, от 15 септември, каза някой, от 1 януари 2023 г., в един ден ние да приключим този дебат? Може би като водещ специалист в детската заболеваемост, трябва да дадете яснота в залата, дали трябва днес по този начин да претупаме Закона за здравето. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, Професоре! Добре, на първо четене ние подкрепихме всички – цялата зала, един законопроект, който да подпомогне родителите, ако, не дай си боже, пак има отново криза и затваряне на учебните заведения и на детските градини. Всичко хубаво, но Вие реално в момента на второ четене, така между другото, в залата, предлагате това нещо да отпадне. Тоест този законопроект се обезсмисля и се обезсмисля въобще цялото му гледане на второ четене в момента. Защо? Защото предлагате това нещо да се случи от 1 януари 2023 г. Дали ще е 2023-а, 2024-а, 2025 г., могат да завалят и следващите подобни редакции. Но тогава, ако, не дай си боже, има сега наесен криза, аз не съм специалист по епидемиология и не мога да кажа, но да се надяваме да няма. Ако се окаже, че пък има, какво правим, ако се наложи пак да се затварят? Ако се наложи пак да се изпълнява този закон и по този начин да могат да се компенсират родителите? Ами, няма да могат, защото Законът няма да е в сила. И това ще стане чак след 1 януари. Така че проблемът в момента е, че един законопроект, който по принцип е добър, се обезсмисли, и то се обезсмисли от вносителите му по време на това редакционно второ четене и по този начин Вие ще можете да кажете: „Да, ние предложихме мерки, но реално мерки няма.“

Благодаря Ви, господин Председател. В началото на моето изказване, което не противоречи на Правилника, да обърна внимание на всички колеги, ще Ви помоля да ми дадете възможност да се възползвам от правото си на процедура в края на изказването и да повторя тази процедура – прекратяване на изказванията. А сега по отношение на последния ме репликиращ – господин Гаджев, ако ме слушате в момента. Доктор Адемов много точно Ви отговори, че има в Кодекса друга възможност за компенсация на семействата на деца, които са карантинирани, и тя може да бъде използвана. Така че тази флексибилност между Кодекса и промените в Законопроекта дава едно по-пълно насищане – законотворческо, на възможността за компенсации, тя не отсъства в момента. Така че, страдайки до Нова година, че има само една възможност, ние ще я използваме пълноценно и ще влезем в новата година. А този законопроект е предложен преди актуализацията на бюджета, консултиран е с Министерството на финансите, то е отговорило по този въпрос и затова, но той не може да бъде променен след изчитането на първо четене, не може срокът да бъде променен. Променя се сега редакционно, по време на на дебатите в залата и това е съвсем допустимо. Завършвайки, за да не влизаме вече, защото почти един час загубихме на уважаемото народно представителство, повтарям процедурата си, за което имам право – прекратяване на изказванията

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми професор Михайлов, аз правя обратна процедура. Както Ви казах и в самото начало, не приемаме поздравителен адрес или някакъв тип решение на Народното събрание, което няма чак такова голямо значение. Приемаме Закона за здравето. Гласувахме против да бъде прекратен дебатът, защото имаме изключително много предложения, които искаме да внесем между първо и второ четене. Не предполагаме, че Народното събрание може с такава лека ръка да реши един проблем в рамките на един ден, тъй като имаме изключително много свързали се с нас граждански организации, имаме заявили се хора за изказване, които са от нашата парламентарна група. Моля дебатът да не бъде прекратяван, за да можем да направим официално нашите предложения, свързани с искането на българските граждани, и да удовлетворим желанието на гражданските организации, които се свързаха с нас, касаещи

На всички, доктор Адемов, защото бяха изчетени всички текстове на Законопроекта – отлично го знаете, и се откри обща дискусия.

Колеги, имаме гласуване за прекратяване на дебатите, така че прекратяваме дебатите в момента и ще преминем към гласуване. (Ръкопляскания

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми е към Вас. Против всякаква добра практика подложихте на гласуване да се гледа на две четения този законопроект. Да приемем, че залата го е решила по този начин.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Процедурата е по начина на водене. Това, което се случи преди малко – прекратихме дискусията. По кой параграф? В този законопроект на второ четене има четири параграфа плюс заглавието на Законопроекта. По кой параграф, можете ли да ми кажете, прекратихме дискусията? Гласуването как ще се извърши? Ще се извърши анблок или параграф по параграф? Всички тези въпроси не са ясни и Вие в качеството си на председател трябва да дадете яснота по това, което правим в момента. Прекратяваме дискусията, но има четири параграфа. По кой параграф?

Заповядайте, господин Гаджев. поне хората, които са направили и са заявили редакционни предложения – господин Кирилов вече направи изказване със своето, от нашата парламентарна група има направени две такива, поне хората, които заявиха, че ще правят, да им дадете възможността да ги обосноват, както е по Правилник. както е по Правилник. Защото по Правилника народни представители, които са направили предложения по Законопроект, имат правото на пет минути на изказване да обосноват своите предложения. Това е неотменимо право, както много добре знаете. знаете. Понеже те нямаха как да го направят по установения ред – през писмени предложения и да ги защитят в Комисията, поне в залата да имат възможността редакционните предложения да бъдат обосновани, за да може в крайна сметка да бъде акуратен един дебат. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ:

Заповядайте, господин Вълчев, за процедура. КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Вие казахте, че губим времето, но ние щяхме да загубим далеч по-малко време, ако бяхме дали три дни срок между първо и второ четене и ни бяхте дали възможност да си направим техническите предложения. Лишихте ни от право на изказвания. Аз имах заявено такова. Имам и редакционна бележка по Законопроекта. Искам да обърна внимание, че терминът „детски заведения“ е анахронизъм, който не съществува, създава проблеми при прилагането на редица подзаконови нормативни документи. Имах намерение да направя такова предложение. Разчитах, че в резултат на думите на господин Адемов ще бъде даден минималният поне срок между първо и второ четене. Обръщам Ви внимание, че в Закона за здравето, в Закона за предучилищно и училищно образование има термин „детски ясли“, „детски градини“, но няма „детски заведения“. Това е един анахронизъм, който е останал само в Кодекса за социално осигуряване. Ние можехме да използваме възможността да го оправим, още повече че отлагаме действието на Законопроекта от 1 януари. Моето лично мнение е, че Законопроектът трябва да влезе веднага, защото,

което също има логика, но и в момента имаме учебно време в детските градини, в детските ясли и така нататък. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Вълчев. Колеги, преминаваме към гласуване. На първо място, поставям на гласуване

режим на гласуване. Гласували 174 народни представители: за 172, против 1, въздържал се 1. С това предложението е прието.

Гласувах против и най-вероятно ще гласувам и по останалите гласувания против заради две неща. Първо, ако бяхте оставили този законопроект да го обсъждаме както трябва между две четения, щяха да се решат два основни проблема. Първият – какво правим в този период, който отложихте сега с редакционна поправка? Макар че тази редакционна поправка, първо, струва няколко милиона и заради няколко милиона децата няма да могат да се възползват от всички тези неща, които им гласуваме сега, а ще стане след 1 януари ли беше, кога, евентуално? Вторият въпрос, който никак не е маловажен, аз знам от кой закон сте взели 12-те години. Но ако имаше възможност между първо и второ четене да обосновем защо трябва да е от 14 години, а не от 12, щеше да стане ясно, че едни деца на 12 години и 6 месеца няма да могат да се възползват от това. Искам някой от Вас – лекари, психолози, каквито има в тази зала, да излязат и да ми обяснят просто и ясно каква е разликата в психологията, в това да могат да стоят сами, в психологичното състояние, в израстването, ако щете, в здравословната разлика между дете на 12 години и на 12 години и един месец или

МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Както казах, имаше обща дискусия, доцент Иванов. Съответно нямате право да направите обяснение на отрицателния си вот.

Прегласуваме, колеги, направеното предложение от господин Красимир Събев.

предложението на доцент Кирилов в § 4 думите „1 юли 2022 г.“ да се заменят с думите „1 януари 2023 г.“. Моля, режим на гласуване.

За обяснение на отрицателен вот господин Гаджев и след това господин Дилов. Заповядайте, господин Гаджев. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Гласувах против дата 1 януари 2023 г. поради простата причина, че това обезсмисля целия Закон, който в момента приемаме. Отлагането с шест месеца, дали има финансова обосновка или не, е друг въпрос, тъй като се оказа, че и въобще, и в момента пак няма финансова обосновка дали ще влезе сега. По този начин залагате една бомба за следващото управление, за следващия финансов министър, който ще бъде към 1 януари 2023 г., да се опитва да намери средствата, които очевидно сегашният финансов министър не е осигурил, за да осигури това решение на парламента. А междувременно през следващите шест месеца се оказва, че родителите няма да могат да се ползват от този закон, а ако се ползват – това, което каза господин Адемов, то тогава целият пък Закон се обезсмисля. Цялото това упражнение се обезсмисля, което сте внесли, и то е просто един пиар в опита си да покажете, че правите някакви мерки за справяне с ковид кризата и евентуално предстояща следваща вълна. Впрочем, междувременно вървят и брифинги в Министерския съвет по темата, така че очевидно подготовката към момента е нулева. Гласувах против предложението, защото, от друга страна, ние имаме направено наше предложение, което да е за 15 септември, тоест с началото на учебната година или дори и когато се връщат децата и в детските градини би било много по-логично. Сега се надявам да го подложите на гласуване все пак, независимо че това за 1 януари е прието, и тук ще направите колизия, ако също се приемат и двете. Затова, поне според мен, трябваше да поставите първо на гласуване това за 15 септември, ако то не бъде прието, тогава да поставите за 1 януари, но за съжаление,

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, уважаеми колеги, гласувах против това предложение по няколко причини. се спра на две от тях. Едната е, че се основава на известния принцип на публичното общуване, че съобщителят е съобщението много често. Начинът, по който се проведе целият дебат по този закон, начинът, по който Вие водихте Събранието, в голяма степен компрометира добрите намерения на вносителите му и на това станахме свидетели всички. Една излишна прибързаност, едно излишно мерене на мнозинства тук, което в крайна сметка, както сами се убеждавате, не доведе до нищо добро. Това е първото ми основание. Второто ми основание. Не чух някой да декларира конфликт на интереси, предполагам, че в залата има хора с деца до 12 години. Може би беше редно. Обаче се надявам да чуя от управляващите обяснение – на какво основание ощетихте родителите на деца между 12 и 14 години. Защо? Това защо го направихте? По какъв принцип? Всичко това би могло да се изясни, ако имахме едно нормално време да обсъждаме този законопроект – една почивка за половин час да бяхте дали, щяхме да ги изясним тези положения.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, гласувах против този текст по една основна причина – начинът, по който беше проведен дебатът, начинът, по който беше водено заседанието. Крайно време е да разберем, че традициите в един парламент, уважението между политическите опоненти, начинът, по който минаваме през кризисни ситуации, през сложни ситуации, показва политическата култура на една нация. Ние стоим в зала, в която е имало много по-сериозни дебати, много по-сериозни проблеми, водили са се войни, минавали са през преврати, през какво ли не и през всичкото това време се е изградила определена традиция. Аз не мога да разбера по един закон, който трябваше да мине с пълно единодушие защо трябваше да станем свидетели на всички тези циркове. Имаше колеги от моята парламентарна група, които са експерти в темата, които бяха направили предложения, които просто искаха да защитят своите предложения предложения от трибуната. Нямаше да има никакъв проблем, ако им беше дадена думата съгласно практиката, която се е наложила в парламента от десетилетия – те да си бяха защитили тезите и да бяхме ги чули и съответно съответно колегите народни представители биха направили информиран избор как да гласуват. Абсурдно е да се спре дебат, при положение че са поискани изявления от народни представители. И още нещо, което ме накара да гласувам отрицателно. Господин Председател, Вие водите лошо заседанията. Вие си позволявате да правите изказвания от мястото, на което седите, въпреки че по правилата трябва да слезете, да застанете на тази трибуна и да говорите, и го правите постоянно. Това дразни всички, това изостря отношенията в залата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от За процедура? Добре. Заповядайте, господин Иванов, за процедура по начина на водене.

Уважаеми господин Председател, процедурата е изцяло към Вас. Може би се учудвате, че днес толкова често взимам думата, но аз се обръщам към Вас най-доброжелателно и бих искал да изкажа моето разочарование от начина, по който Вие водихте този законопроект, който можеше да бъде обединяващ. Този законопроект, както всички видяхте, от всички политически партии подкрепиха на първо гласуване. Обръщам се към Вас с това, че при един такъв консенсусен, бих казал, законопроект, Вие потъпкахте Правилника на Народното събрание. Нещо повече – смачкахте дори дебата, отнемайки правото на колегите, в случая на опозицията, правото да изкаже своите предложения между първо и второ четене. Обръщам се към Вас като един млад, бъдещ, така да кажем – политик, който е в началото на своята кариера. Вие започвате, как как да кажа, с демонстративен, арогантен и деспотичен начин на водене на заседанията. Обръщам се към Вас, аз съм видял доста председатели, но Ви съветвам, пак казвам, най-доброжелателно, просто да спазвате духа, закона. Опитваме се да има някакъв консенсус, опитваме се тук, както виждате, и може би и извън залата забелязват, че трябва да има диалогичност, колеги. Може би Ви отегчавам с тези думи, но аз смятам, че пътят тук е да изграждаме мостове и при такива законопроекти да покажем, че можем да работим заедно, че можем и от едната, и от другата страна да си подаваме ръце. Господин Председател, Вие по-никакъв начин не толерирате това желание на различните политически групи тук в тази зала да има някакъв диалог, да има някакъв консенсус, макар и някакви плахи опити да се хвърлят мостове.

Заповядайте, имате думата.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 в предишното си изказване по начина на водене, но когато сте в опозиция поддържате тези неща. Затова, господин Председател, се обръщам към Вас. Лозунгът за промяната на модела и върховенство на правото, ако е в действие, няма да стигаме до тези ситуации, на които сега сме свидетели. Защото – държа закон, казва се Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. В чл. 76, ал. 2 е уреден въпросът, че Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се провеждат в едно заседание, но има и второ изречение. Второто изречение казва: „Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждането не са направени предложения за изменения и допълнения на законопроекта“, а има заявени предложения по време на дебата. Не стига, че го подложихте на гласуване в нарушение на Правилника, сега в момента се опитвате да налагате и други неща, дори и да прекъсвате и дебата, което не е редно. Това не е смяна на модела. Това не е върховенство на правото. Това е погазване на законите на страната и когато се погазват законите и Конституцията от правилните хора, те на Вас Ви се полагат. А когато опозицията по един или друг начин Ви прави обструкции, Вие започвате да им лепите етикети, да слагате квалификации. Господин Председател, обръщам се към Вас недейте да прохождате в полето на политиката с нарушаването на Конституцията и законите на страната! Когато се спазват правилата, тогава няма напрежение и няма проблеми. Когато се нарушават правилата обаче,

въпреки че няма никаква правна логика и каквато и да е друга логика да поставям на гласуване, предложението, направено от професор Балтов, тъй като залата реши, че Законът следва да влезе в сила от 1 януари, аз все пак ще поставя на гласуване това предложение. Поставям на гласуване направеното предложение от професор Балтов

Поздравявам господин Тонев – пропуснах миналата седмица да го направя. По същия начин консенсусно приехме Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование и ако си спомняте, той си оттегли предложението. Днес не знам защо реши да прави предложение да гласуваме на две четения този законопроект, след като и следващата седмица ще имаме работна програма, можехме да го приемаме, имаме и технически, и не толкова технически предложения. Законопроектът може да влезе в сила от 1 юли. Това е единственото нещо, което оправдава приемането му днес. Готов съм да споря с ръководството на Националния Пак Ви казвам… Господин Каримански клати главата. Никой разпоредител няма да си разкрие резервите в бюджета, защото това означава, че сме му гласували по-голям бюджет, отколкото той има нужда. Вие много добре знаете колко е бюджетът на Пак Ви казвам, имаме и други предложения. През периода от 1 юли до 15 септември също имаме занимания в детските градини и детските ясли.

Благодаря Ви, господин Председател. Правя процедурно предложение за удължаване на работния ден до приемането на следните точки от дневния ред, свързани със Закона за ДДС; Закона за съдебната власт; Закона за хазарта и точката, свързана с промените в комисиите. Мисля, че е точка девета. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Куленски. Обратно становище има ли? Няма. Колеги, подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от колегата Петър Куленски за удължаване на днешното пленарно заседание до приемане на точка девета от седмичната програма. Гласували

Уважаеми господин Председател, колеги! Съвсем умишлено гласувах против, за да мога да се възползвам от това, от което ни лишихте – да говорим по този законопроект.

Някога, януари месец 2023 г., евентуално, нещо по тези текстове, които приехте днес, ще се случи. Е, нищо няма да се случи! Затова гласувах против, защото безсмислените упражнения в това Народно събрание вече трябваше да са Ви омръзнали. Безсмислени упражнения от това да напишете сега във Фейсбук страниците си: „Ние приехме Закона, който ще помогне на децата и майките им“, е лъжа.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Процедурата ми на отрицателен вот ще обоснова по изчетените текстове. Защо гласувах против? При един законопроект, колеги, който цялата зала подкрепяше, успяхте със своята невъзможност да провеждате диалогичност и разбирателство по никакви поводи, дори да търсите изостряне на взаимоотношения и политически нападки, го доказахте с днешното заседание и тази първа негова точка. По специално предложените текстове гласувах против, защото имаше възможност другата седмица, колеги, с тридневен срок да изчистим спорните текстове, които са: срокът за влизане в сила на този законопроект, който многократно разбрахме – и колеги от нашата, и от други парламентарни групи казаха и заявиха, че с редакционната поправка се отлага Законът за след шест месеца, тоест неговата спешност и неговата важност се отлагат с шест месеца. Ние не можахме да дебатираме по това, затова гласувах против, защото трябва да докажем на българските граждани, че когато сме в тази зала, трябва да правим нещо смислено. Гласувах против, защото Вие направихте нещо абсолютно безсмислено днес. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Има ли трети отрицателен вот? Заповядайте, господин Гаджев. ХРИСТО ГАДЖЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Въпреки че подкрепихме Закона на първо четене, за съжаление, начинът, по който беше подходено, ни възпротиви да го подкрепим на второ четене, дори и нечуването на предложенията, които бяхме направили в опит да подобрим текстовете. За съжаление, хората, които забъркаха тази каша, вече избягаха да пият кафе някъде, без да останат до край да чуят какво забъркаха и какви проблеми всъщност ще направят. Защото реално ние приехме едно голямо нищо. Това е резултатът от два часа и половина работа на Народното събрание – един законопроект, приет по изключенията в Конституцията, по изключение приет на две четения, с елемент на спешност, който беше отложен за шест месеца. Беше отложен за шест месеца и ще влезе в сила от догодина, със сигурност при следващо правителство, тъй като това правителство е в оставка, и следващ финансов министър, който ще трябва да го реализира, социален министър и здравен министър. Тоест, ние приехме Законопроект, който всъщност няма никакъв смисъл. Ако, не дай си боже, има криза и ковид вълна и, не дай си боже, се стигне до затваряне на учебни заведения и детски градини през следващите шест месеца този законопроект няма да важи. са прави колегите, пак ще повторя, че всъщност има механизми, и в момента значи самият Законопроект е безсмислен. Тоест, ние приехме един безсмислен Законопроект, с безсмислени срокове, за безсмислено губене на време на Народното събрание днес по изключения, предвидени в Конституцията, без да се направи качественият дебат, без да се даде възможност за предложения между четенията така, както е по принцип в Конституцията и в Правилника на Народното събрание, и като цяло един Законопроект, който ще е врата в поле, каквито са повечето, които това мнозинство предлага. Благодаря. Благодаря, господин Гаджев. Ако няма някакви процедури, давам почивка до 12,00 часа. В 12,00 часа ще продължим.